Želi li državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova? Da. Dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. se o još jednom sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i zemalja iz Europske unije. Do sada su se ovi sporazumi pokazali kao vrlo učinkovito sredstvo u uspostavljanju partnerskih odnosa ministarstava unutarnjih poslova dviju zemalja i u pravilu sa Ministarstvom unutarnjih poslova zemalja sa kojima su potpisani ovakvi sporazumi je kvaliteta suradnje znatno narasla nakon potpisivanja ovoga sporazuma. Tako da očekujemo i da će stupanjem na snagu ovoga Sporazuma sa Republikom Poljskom također se značajno poboljšati kvaliteta. MUP Republike Hrvatske će dobiti efikasniji alat u suradnji i u zajedničkoj borbi protiv svih vrsta kriminala zajedno sa MUP-om Republike Poljske. Inače, sporazum je potpisan 9. srpnja prošle godine. Nakon toga je još prošao dodatne kontrole, tako da nakon njegove potvrde ovim Zakonom može stupiti na snagu i kao što sam rekao očekujemo da će time se suradnja između MUP-a Republike Hrvatske i Republike Poljske još značajno poboljšati. Hvala Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, unutarnja politika, pravosuđe. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Hvala. obje ugovorene strane. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala rezultat je zajedničke zakona nastavlja se niz sklopljenih ugovora koje je Vlada Republike Hrvatske sklapa sa zemljama iz našeg okruženja i zemljama članicama Europske unije u području borbe protiv kriminala. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske uz promicanje i produbljivanje međusobne suradnje, u borbi protiv međunarodnog kriminala doprinosi daljnjem produbljivanje i učvršćivanju prijateljskih odnosa Republike Hrvatske i Republike Poljske. Navedenim sporazumom detaljno su razrađene odredbe čija obostrana provedba treba jamčiti učinkovito djelovanje na suzbijanju međunarodne opasnosti za javnu sigurnost i suzbijanje svih oblika međunarodnog kriminala. U prvom poglavlju utvrđuju se nadležna tijela, u drugom poglavlju definira se suradnja po zamolbi, stručna obuka i usavršavanje. Nadalje u trećem poglavlju razrađeni su posebni oblici suradnje kao što su nadzirane isporuke, aktivnosti prikrivenih istražitelja, zaštita svjedoka, zajednička ophodnja, časnik za vezu itd. U četvrtom poglavlju posebno se uređuje pitanje zaštite podataka, sve sa ciljem osiguranja zaštite i uzajamno razmijenjenih podataka kao i postupanje sa klasificiranim podacima, koji se međusobno razmjenjuju. Sporazumom se definiraju zaštita i odgovornost policijskih službenika, kao i odgovornost za moguću nastalu štetu. U završnim odredbama navode se, između ostalih, načini rješavanja sporova, stupanje na snagu i trajanje sporazuma. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će potvrđivanje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala. Hvala. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. U odnosima Republike Hrvatske i Republike Poljske sklopljen je niz dvostranih ugovora, kojima je polazeći od zajedničkih posebnih interesa, pravno uređen čitav niz područja suradnje od interesa za obje ugovorene strane. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala rezultat je zajedničke želje za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje o području borbe protiv kriminala, otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i javni red, te suzbijanje kažnjivih djela i otkrivanje njihovih počinitelja. Uzimajući u obzir činjenicu da je međunarodna suradnja glavni čimbenik u sprječavanju i učinkovitom suzbijanju organiziranog kriminala, ovaj sporazum ujedno predstavlja element daljnjeg unapređenja i produbljivanja međusobne suradnje dviju država, i doprinosi nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa Republike Hrvatske i Republike Poljske. Cilj međusobne suradnje koja će se realizirati temeljem ovog sporazuma je pružanje međusobne pomoći, te pospješivanje djelotvornosti i usklađivanje djelovanja u borbi protiv svih oblika kriminala, te zbog toga postoji potreba da se djelovanje na ovom području urede dvostranim sporazumom. Stupanjem na snagu sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji, na suzbijanju kriminala prestaje biti na snazi sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske o sprječavanju i otkrivanju kriminaliteta potpisan još u Zagrebu 8. studenoga 1994. godine. Ovim se zakonom potvrđuje sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala, kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka. Mi u klubu Hrvatske seljačke stranke vjerujemo da će ove izmjene doprinijeti i boljoj suradnji između dviju zemalja, i stoga klub Hrvatske seljačke stranke podržava prijedlog ovog sporazuma. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.